Zaključujem raspravu. **Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Branko Mučnjak će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo Sabora. Radi se o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz RH u BiH. Ovaj Sporazum je potpisan 11. prosinca 2001. godine između Vlade Republike Hrvatske, tadašnja zamjenica ministra vanjskih poslova i Vijeća ministra Bosne i Hercegovine i bosanski Parlament ratificirao ga je u kolovozu 2005. godine. Hrvatska ga nije ratificirala do danas iako se on kao takav primjenjivao u dijelu koji se odnosi na uređivanje pitanja dvosmjernog povratka izbjeglica. Sporazum je pronađen u Ministarstvu vanjskih poslova i za vrijeme pregovora sa bosansko-hercegovačkom stranom radi se o oslobođenju od carine za uvoz građevinskog materijala u Bosnu i Hercegovinu, te povratka PDV-a od strane Bosne i Hercegovine. Oko toga su vođeni intenzivni razgovori tijekom 2009. i 2010. godine uz pomoć našeg veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. I najveći problem što je u ovom trenutku Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je taj što plaća dvostruko PDV u Republici Hrvatskoj je građevinski materijal nabavljamo i u Bosnu i Hercegovinu kojega naši dobavljači ulaze. To su hrvatske građevinske tvrtke. Problem se pojavio slijedom činjenice da je Bosna i Hercegovina u međuvremenu uvela jedinstvenu stopu PDV-a. Ovaj sporazum je poslan na mišljenje prošle godine, ali ga nismo mogli uputiti Vladi zbog traženja Ministarstva financija za promjenom u tekstu dijela već potpisanog sporazuma, a vezano prije svega na izmjenu Zakona o PDV-u u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu 1. siječnja 2010. godine. Ove godine smo zatražili i dobili novo pozitivno mišljenje Ministarstva financija i to u dijelu u kojem je pojašnjeno da se radi o međunarodnom sporazumu potpisanom prije donošenja te izmjene te da se ga kao takvog može i ratificirati. Dakle, ratifikacija sporazuma u ovom obliku potpisanom još 2001. godine potrebno nam je radi dobivanja svih carinskih potvrda za uvoz građevinskog materijala u Bosnu i Hercegovinu, te radi podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a u iznosu od 17% na uvezeni građevinski materijal kojeg ministarstvo u cijelosti plaća od 2007. godine. U suradnji i dogovoru sa bosansko-hercegovačkom stranom ministarstvo će nakon ratifikacije sporazuma u postojećem obliku već prema ukazanim potrebama pokrenuti i postupak za sklapanje anexa sporazuma kako bi se uskladio na novi Zakon o PDV-u u Republici Hrvatskoj i u tom dijelu ta priprema, odnosno sve ono što se odnosi na rješavanje problema u ovom trenutku koji su nastali zbog neratifikacije doprinijet će jednom kvalitetnom rješenju i nastavku ovog programa. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Nitko od nas vjerojatno neće ni riječi reći protiv pomoći ljudima koji se trebaju vratiti na svoja ognjišta i ništa tu sporno nije vezano uz cilj ovakvog jednog zakona kojim se potvrđuje sporazum između naše Vlade i vlade, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ono što jeste sporno kolegice i kolege i pomalo žalosno je to da je sporazum kojeg mi danas potvrđujemo star ni manje ni više nego punih 10 godina, Cilj je dakako ovog zakona da se upravo te donacije oslobode carine, poreza, pristojbi i ostalih davanja. 10 godina, dakle ovo je ležalo na nečijem stolu, u nečijoj ladici i konačno je ugledalo svjetlo dana. To svakako nije dobra poruka. Nadalje kolegice i kolege. Mi smo dio ovih podataka iz uvoda imali priliku se se upoznati s njima i čitati te pojedinosti prije mjesec dana kada smo raspravljali o razvojnoj pomoći Republike Hrvatske inozemstvu. Ne znam da li se sjećate te rasprave, jedan podeblji materijal i upravo smo tada vidjeli da je najveći dio pomoći otišao, razvojne pomoći upravo u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, sad kad usporedite koliko smo kada podataka imali i ove brojke koje danas imamo na stolu vidjet ćete da svega 25% pomoći koju dajemo Bosni i Hercegovini je pomoć za povratak izbjeglica, samo 25%. 75% ide za druge sadržaje i druge projekte. Nisam razumio, gospodin Šuker mi nešto dobacuje. Prema tome, mislim da to nije. to bi bilo onda kada bi ta koordinacija postojala gospodine Šuker, ali koordinacija nikakva ne postoji, evidentno ne postoji. Pročitajte brojke ako hoćete ja ću vam dva paragrafa pročitati. Pogledajte brigu o razvojnoj pomoći vodi Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koordinaciju između ministarstva barem nam je tako rečeno prije mjesec dana. I tu stoji u 2009. godini je isporučen građevinski materijal za 435 korisnika, izrađeno je 579 uputa o sanaciji oštećenih obiteljskih kuća, napisano je 327 zapisnika o obavljenim tehničkim pregledima na obiteljskim kućama korisnika, te isporučen osobni građevinski materijal za 180 nedovršenih kuća u Stocu i Čapljini bez navođenja roka, termina, bilo čega. Ako pročitate podatke koje imamo danas na stolu dobit ćete sasvim druge brojke. I zato bi pitanje našega kluba bilo upravo ta koordinacija. Nas zanima obzirom da je sporazumom i potvrđivanjem sad ovog sporazuma predviđeno da se formira jedno međudržavno vijeće, da se formiraju dakle međudržavna tijela koja će raditi tu koordinaciju, nas upravo zanimaju te razine, odnosno koordinacija. Tko vrši koordinaciju između pojedinih ministarstava? Ime i prezime nas zanima. Ljudi u Ministarstvu vanjskih poslova, tko to radi, ako to radi onda je žalosno, ako ste pogledali 520 projekata, na što se odnose, koji li su to prioriteti? To je više nego sramno gospodine. Sramno. Nadalje, nas zanima tko koordinira upravo ovu pomoć između Hrvatske s jedne strane, i Bosne i Hercegovine sa druge strane. Ovu pomoć o kojoj sada, danas raspravljamo, na razini Federacije i u odnosu prema Republici Srpskoj. Nas zanima da li postoji ikakva koordinacija između naše pomoći i ove donacije, odnosno županija i gradova kojima tu pomoć pružamo, upravo zbog te koordinacije, jer tvrdimo da nema povratka ako se to ne koordinira. nas zanima i koordinacija sa međunarodnom zajednicom, jer se i u sporazumu pozivamo na tu zajednicu, pa nas zanima jedna, druga, treća i četvrta razina koordinacije, imenom i prezimenom voljeli bi znati tko to radi, da možemo dobiti više podataka jer ovako samo bacati milijune na papir, jučer je to bilo 220, pardon 212 milijuna kroz razvojnu pomoć, danas 30, 20 pa 39 milijuna u narednim godinama. Nas stvarno zanima tko to radi, koji su to kriteriji i koji su to osnovni ciljevi i na kojim područjima se želi što postići. Slažemo se, napravite kuću, čovjek se nema gdje vratiti jer se ne može zaposliti, ali i to mora biti nečija briga, nas zanima tko radi tu koordinaciju na svim ovim razinama. Hvala lijepo. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću, inače bi to trajalo puno više vremena, ali ovaj program koji se provodi, provodi se vrlo transparentno i po donošenim pravilnicima, uvjetima i od strane Bosne i Hercegovine koji koordinira veleposlanstvo, gdje je po svakoj županiji su određeni povjerenici, odnosno na našoj strani gdje se primjenjuju pozitivno donešeni zakoni. Što se tog dijela tiče, u proračunu su ovog ministarstva predviđena sredstva samo za dodjelu građevnog materijala, koji se itekako odvija pod kontrolom, obzirom da u prethodnom dijelu donošenja, nakon donošenja suglasnosti projektanti inženjeri određuju točno do u milimetar vezano na propise koje se odnose, odnosno na vezanu mogućnost dodjelu građevnog materijala, kao što je u Hrvatskoj 35 kvadrata za prvu osobu, plus 10 za svaku sljedeću. Prema tom dijelu što se tiče ovog dijela programa, u Ministarstvu regionalnog razvoja su podaci, odnosno prioritet transparentni i u svakom trenutku se mogu dobiti na uvod. Međutim ja bih htio naglasiti samo jednu činjenicu, da je ono što je najvažnije ovog trenutka je da danas se donese odluka o ratifikaciji koja je preduvjet da se sve ove druge stvari poslože na puno bolji i kvalitetniji način. Hvala lijepa.